министър, уважаеми колеги! Ние бяхме принудени да вземем 30-минутна почивка, съгласно правилника.

изкажем нашето официално становище на парламентарната група от тази висока трибуна. Колеги, досега не е имало прецедент да се приеме закон или решение, имало е впрочем в нашата дълга 20-годишна практика, но точно такъв прецедент вчера внесен проект за решение с мотиви, днес да ни се предлага на вниманието съвсем нов проектотекст за проекторешение. След като има нов текст, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, трябва да има нови мотиви, респективно трябва да има и вносители на проектотекста за решение и на мотивите. Не може, уважаеми колеги, въпреки нашето желание да бъдем конструктивни, съпричастни, да дискутираме текст, който няма мотиви и няма вносители. Не се решават така такива важни проблеми, каквито съдържа това проекторешение. Затова, от името на парламентарната група предлагам да се напише този текст с нови мотиви, с нови вносители и да се пусне, съгласно правилника ни председателят да го разпредели на респективните комисии, които имат отношение по въпроса.

се заведе в деловодството този проект за решение, след като беше заявено преди почивката от представителите на вашата парламентарна група, че по диспозитива и по мотивите, които се съдържат в самия проект за решение, няма възражение?

и го предложим утре сутринта като точка първа, това приемливо ли е за вашата парламентарна група?

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, уважаеми колеги! Искам да добавя под формата на изказване какви са нашите забележки към това, което ни се предлага. Основната ни забележка е, че към този проект за решение няма мотиви. Всеки, който борави с правото и който борави с политиката знае, че един акт се приема и остава не само заедно с диспозитива, но и с мотивите. Знае дори и че дебатът по един акт в парламента е част от основания за неговото бъдещо тълкуване по един или друг начин. начин. Ние не смятаме, че е нормално да се приема каквото и да е решение без мотиви. Това решение няма мотиви. Онези мотиви са мотиви към едно друго решение. И те са несъвместими с това решение. Това е нашето разбиране. Ние не спорим с „Атака” на тази плоскост. Те имат позиция, че техните мотиви са годни за това решение. Ние не го приемаме и смятаме, че вашите мотиви, колеги от „Атака”, не са мотиви към това решение. Добавям, че това решение няма вносители. Добавям, че това решение не е минало по никакви процедури, за да може утре годно да влезе в тази зала. Защото утре Министерството на външните работи или Министерството на финансите може да намери някой нюанс и в хода на в хода на дебата в комисиите да предложи допълнително редактиране. Бързата работа не е майсторска работа. Затова ви предлагам, ако вносителите решите, не да изтеглите вашето решение, то си е ваша воля, но да го снемете от дневния ред и в бъдещите седмици... Добре, бъдещите дни, както искате, въпрос на законодателна инициатива е да се даде ход на ново решение с нови мотиви. Защото, разберете, не можем да гласуваме и за най-прекрасното решение като не знаем какви мотиви ще му бъдат закачени. Затова не можем да участваме в това гласуване нито днес следобед, нито утре преди обед, господин министър, уважаеми колеги. За това става въпрос. Господин министър, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! Първо, искам да напомня на уважаемото Народно събрание, че по силата на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание всяка парламентарна група може да внася в началото на месеца решения, които да се гласуват веднага. Решението, което сега разглеждаме, е внесено от Парламентарната група на Партия „Атака” преди близо две години. До този момент то не е било подлагано на гласуване в пленарна зала. Второ, бих искал изрично да благодаря на колегите от Партия „Атака” за това, че внасяйки това решение вчера, те си дадоха много ясно сметка за последствията, последствията, които има такъв акт на Народното събрание в нашите двустранни отношения, както и в способността на българската държава да защити най-добре и най-правилно интересите на наследниците на българските изселници от Тракия. Вземайки това предвид, те отложиха в процедурата вчера гласуването за днес и след като имахме дълги много подробно обсъждане на ясните мотиви, предложиха днес на вашето внимание поправен текст в съдържанието на проекта за решение. Трето, искам да изразя надежда, че изразя надежда, че именно по този въпрос българското Народно събрание, което е показвало и друг път, че е способно да надскочи ежедневните политически страсти на момента, ще успее да излезе с максимална подкрепа за решение, което дава дава гръб, дава сила на българското правителство да защитава по-добре интересите на всички български граждани по отношение на конкретните въпроси в това проекторешение, без отношение към техния етнически произход и към тяхната религиозна принадлежност. България, откакто е независима държава, е майка за всички свои граждани. Тя не е майка за едни и мащеха за други. Когато българските институции, в лицето на правителството, на Народното събрание, се борят за това да се защитят правата на български граждани, те трябва да го правят с еднакъв хъс и еднаква сила както по отношение на тези наши съграждани, които са извън територията на България, така и по отношение на тези, които са в рамките на съвременна България. Проблемът с наследниците на изселниците от Тракия е изключително сериозен, не е от вчера – той е от близо 80 години. За да може България да реши и него, както и други въпроси, които засягат различни групи в българското общество, са създадени съответните групи между България и Турция. България и Турция са съюзници в НАТО и имат прекрасната възможност сега, в тези години, основавайки се на общите ценности на демокрацията и стабилността, които ние споделяме, да намерят решение на тези въпроси в интерес на всички наши съграждани, на всички наши приятели от двете страни на границата. на границата. Смятам, че актът, който вносителите от Политическа партия „Атака” направиха днес с нанасянето на тези поправки, които актуализират проекта за решение към днешна дата и отчитат сегашното състояние на отношенията между България и Турция, както и възможностите, които съществуват в рамките на процеса, който е започнат, е изключително положително решение. Обръщам се, апелирайки към Народното събрание: да да подкрепи предложението, което е направено от Политическа партия „Атака”, защото това е в интерес на всички български граждани, на националните интереси на България, в интерес и на намирането на най-добрия най-добрия изход от група въпроси, които са нерешени между България и Турция, но които могат да бъдат решени при наличието на добра добра воля и от двете страни. Аз съм убеден, че такава добра воля от двете страни съществува и нашата позиция ще бъде много по-силно аргументирана, много по-добре защитима, ако днес българското Народно събрание може да даде, с това решение, подкрепа на усилията, които се полагат от българските институции за решаването на тези въпроси, и ако тази подкрепа, разбира се, получи максимално съгласие в българското Народно събрание, както това е правено неведнъж в тази пленарна зала

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вижда се, че в залата съществува конструктивност. От ДПС правят възражения, които са процедурни, които не са по същество. Целта е (това решение е изключително важно, мисля, че за всички това е така; най-после след десетилетия отлагане на решаването на проблема се тръгва към неговото решаване) решаване) да се постигне максимален консенсус, да има колкото може по-голяма подкрепа, защото с по-голяма подкрепа решението ще тежи повече. По този начин ние ще дадем по-голяма възможност и сила в ръцете на Външно министерство и на българските институции, които се занимават с решаването на проблема,

за да се намери колкото може по-широка база за подкрепа на това наше решение, което, пак повтарям, по същество да да бъде възприето. Затова предлагам да отложим дебата и да го поставим отново за разглеждане утре като т. 1 в дневния ред, за да приключим с тази тема. Благодаря ви. Мисля, че няма да има обратно становище. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували 92

Уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата за процедура, за да предложа допускането в залата на заместник-министъра на околната среда и водите госпожа Евдокия Манева.

Уважаеми господин председател! Ще ви запозная със „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г. заседанието, проведено на 6 април 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горецитирания законопроект. В заседанието взеха участие: Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, и Боряна Каменова – началник отдел „Политики по изменение на климата” в Министерството Настоящият законопроект има за цел да хармонизира българското законодателство с изискванията на част от разпоредбите в Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване нивата на емисиите на парникови газове, и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО. Чрез предложения законопроект се цели и въвеждане изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавяне на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. Разпоредбите на чл. 1, ал. 11 от Директива въвеждат търгуване на квотите за емисии на парникови газове през третия период на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове 2013-2020 г. Направена е и препратка към съответния Регламент на Европейската комисия (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове, който определя правилата за провеждане търговете на квоти. По този начин се дават структурата и основните принципи на разпределянето на квоти за емисии на парникови газове през следващия период на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове. II. Целта на направените промени е да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта. Изгарянето на горива за пътен транспорт е причина за около 20 на сто от емисиите на парникови газове в Общността.

Законопроектът цели и по-точно регламентиране на задълженията и отговорностите на съответните компетентни органи и оптимизиране на административната процедура по издаване на разрешителните за емисии на парникови газове. Законово е регламентирано и довършването на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация, случаите на прекратяване на договор, сключен преди 15 декември 2007 г. Законопроектът предвижда изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух за въвеждане изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап на улавяне на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. III. Предвид гореизложеното може да се заключи, че разглеждания законопроект не противоречи на изискванията на европейското право. Следва да се отбележи обаче, че сроковете за транспониране на Директива 2009/30/ЕО и Директива 2009/29/ЕО са изтекли на 31 декември 2010 г. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно (с 15 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерски съвет на 16 март 2011 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 24 март 2011 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерски съвет на 16 март 2011 г. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда транспонира Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО. Целта на законопроекта е да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта. С предложеното изменение на Закона за опазване на околната среда се осигурява национално нормативно регламентиране на принципите, заложени в директивата, като се определят: задълженията на производителите и вносителите на течни горива за намаляване емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта; - начините, по които може да се постигне това намаление; - задълженията на производителите и вносителите на течни горива ежегодно да докладват относно интензитета на парниковите газове на доставяните от тях течни горива на територията на страната. Със законопроекта се създава правно основание Министерският съвет да приеме наредба за условията, реда, формата и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите от независими одитори. Целта е събирането на необходимата информация, изготвена и верифицирана в подходящ формат. Информацията ще послужи като база за определяне на количеството безплатни квоти, което всеки оператор в обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове ще може да получи през следващия период на търговия (2013-2020 г.). Проектът предвижда и транспониране на определени разпоредби от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността. С Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предвиждат изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух. С него се въвеждат изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавяне на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. Чрез предвидените изменения се определят и контролните органи за проверка на системите. Предвижда се и съкращаване на периода за изпитване на пробите на корабни горива. Понастоящем изпитванията се извършват в стационарната лаборатория в София на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Не е икономически и правно обосновано задържането на кораба за толкова дълъг период, докато излязат резултатите от анализа. С новите разпоредби значително ще се съкрати този период. В хода на заседанието бяха зададени въпроси към вносителите за необходимостта от внасянето на законопроекта, както и за разпоредбите, които предвиждат съкращаване на периода за изпитване на пробите на корабни горива. След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда,

по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 30 март 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. На заседанието присъстваха: Ваня Григорова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, Асен Личев – директор на дирекция „Управление на водите”, и Боряна Каменова – началник отдел в Министерство на околната среда и водите. Законопроектът беше представен от Боряна Каменова.

на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива

Чрез направената регламентация следва да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта. Ограничаването им ще допринесе съществено за изпълнението на ангажиментa на Европейския съюз да постигне намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. най-малко с 20 на сто под равнищата от 1990 г. В предложения законопроект се определят задълженията на производителите и вносителите на течни горива за намаляване емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта; начините, по които може да се постигне това намаление; задълженията на производителите и вносителите на течни горива ежегодно да докладват относно интензитета на парниковите газове на доставяните от тях течни горива на територията на страната. Предвижда се Министерският съвет да приеме наредба за условията, реда, формата и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите от независими одитори. Регламентиране на реда и основните изисквания за изготвяне, верифициране и докладване на историческите данни за дейността на операторите на инсталации по Приложение № 7 към Закона за опазване на околната среда е друга цел на законопроекта. Министерството на околната среда и водите ще събира необходимата информация, изготвена и верифицирана в подходящ формат, която да послужи за база за определяне на количеството безплатни квоти, което всеки оператор в обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) ще може да получи през следващия период на търговия (2013-2020 г.).

Разпоредбите на директивата въвеждат търгуване на квотите за емисии на парникови газове през третия период на ЕСТЕ 2013-2020 г. Направена е и препратка към Регламент (ЕС) № (ЕС) № 1031/2010 на Европейската комисия относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове, който определя правилата за провеждане търговете на квоти. По този начин се определят структурата и основните принципи на разпределянето на квоти за емисии на парникови газове през последния период на ЕСТЕ. Законопроектът цели и по-точно регламентиране на задълженията и отговорностите на компетентните органи, свързани с администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, и оптимизиране на административната процедура по издаване на разрешителните за емисии на парникови газове; също така по-точно регламентиране на задълженията на операторите, извършващи дейности по Приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 на районните инспекции по околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда. Законово е регламентирано и довършването на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация, в случаите на прекратяване на договор, сключен преди

от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавяне на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. Чрез предвидените изменения са определени и контролните органи за проверка на системите. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 8 народни представители, без „против”, „въздържали се” – 7 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, искам да изложа мотивите си пред вас защо ще гласувам за този законопроект. Не само, че основната цел е за намаляване на парниковите газове от течните горива. Тук е направено много добро предложение, което касае изпитването на пробите на корабните горива. Досега това можеше да става само в една стационарна лаборатория в София от Главна дирекция „Контрол на

през този период беше вземането на пробата, транспортирането, изследването и написването на протокол. С предложените промени това може да бъде направено в лаборатории

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г. Гласували

Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието, а с това е приет и законопроектът на първо гласуване.

ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаеми колеги народни представители, преди да ви представя доклада на комисията, правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване на заседание, проведено на 24 март 2011 г. Законопроектът бе представен от господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, иформационните технологии и съобщенията, и от госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Със законопроекта се цели въвеждането на изискванията на Директива 96/67/ЕО на 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъпа до пазара на наземни услуги в летищата на Общността. Според който съответства на определените с директивата принципи, които трябва да бъдат прилагани при одобряването на оператори по наземно обслужване на летищата: недопускане на дискриминация, равнопоставеност и свободна и лоялна конкуренция. Европейската комисия е отправила мотивирано становище до Република България във връзка с прилагането на някои разпоредби от Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъпа до пазара на наземни услуги в летищата на Общността. Според комисията Република България не е изпълнила задълженията си, произтичащи от директивата, тъй като е наложила прекомерни изисквания за издаването на лиценз, на лиценз, не е организирала подходящи процедури за подбор и не е осигурила недискриминационен достъп на доставчиците на услуги до летищните съоръжения. Становището съдържа указания българската страна да предприеме необходимите мерки за отстраняване на нарушенията. Поради това е необходимо в Закона за гражданското въздухоплаване да бъдат въведени изискванията на директивата в съответствие със смисъла и съдържанието, съдържащи се в мотивираното становище на Европейската комисия. Измененията и допълненията в Закона за гражданското въздухоплаване са в няколко насоки: 1. Осигуряване на по-пълно съответствие на националното законодателство с целта, посочена в чл. 14 от директивата, което ще доведе до облекчаване на изискванията за издаване на лиценз за оператор по наземно обслужване. 2. Облекчаване на условията за допускане на кандидати до конкурс за достъп до пазара на наземно обслужване на летищата. Съгласно директивата, при наложени ограничения на достъпа до пазара, изборът на доставчик на съответната услуга следва да се осъществи въз основа на адекватни, обективни, прозрачни и недискриминационни критерии. 3. Прецизиране на текстовете, свързани с извършването на услугата самообслужване – в случаите, когато въздушен превозвач сам извършва дейностите по наземно обслужване на летище. 4. Прецизиране на текстовете на закона за постигане на по-пълно съответствие с изискванията на директивата за разделяне на сметките при извършване на дейности по наземно обслужване. Съгласно директивата, когато управляващата летището организация, ползвателят на летището или доставчикът на наземно обслужване предоставят наземно обслужване, те следва строго да отделят сметките за техните дейности по наземно обслужване от сметките за другите дейности, в съответствие с актуалната търговска практика. При обсъждането на законопроекта бяха поставени въпроси от народните представители относно предложеното изменение на срока, за който се издава лицензът за оператор по наземно обслужване, както и за възможността да се удължава този срок след изтичането му. Към настоящия момент лицензът за наземно обслужване се издава за срок до 5 години. Със законопроекта се предлага този срок да бъде 7 години, а така също е предвидена възможност срокът на лиценза да бъде удължаван в случай, че операторът отговаря на изискванията за издаването му. Максималният срок, за който може да се издаде лиценз за оператор по наземно обслужване, предвиден в Директива 96/67/ЕО е 7 години, но не е предвидена възможност за удължаването му. Според народните представители, изразили мнение в тази връзка, би следвало текстовете, в които е определен срокът за издаването на лиценз за оператор по наземно обслужване и възможността за удължаването му, да се обмислят като бъде извършена преценка на съответствието им с текстовете от директивата. Становището на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения е, че приемането на изменения и допълнения в съответните текстове от Закона за гражданското въздухоплаване, чрез които да бъдат въведени по-пълно и по-точно изискванията на Директива Директива 96/67/ЕО в съответствие с Мотивираното становище на Европейската комисия, е необходимо, още повече, че приемането на законопроекта ще доведе до облекчаване на режимите, улесняване на достъпа до пазара и по този начин ще бъде стимулирана лоялната конкуренция между операторите по наземно обслужване. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 12 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102 01 16, внесен от Министерския съвет на 14 март 2011 г.”

Уважаеми господин председател, ще ви запозная със: „СТАНОВИЩЕ на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 102-01-16, внесен от Министерския съвет на 11 март 2011 г.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Настоящият законопроект цели коректното транспониране на изискванията на Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15

Измененията в законопроекта, които се налагат във връзка с разпоредбите на Директивата, предвиждат облекчаване на условията за явяване на конкурс за достъп до пазара на наземно обслужване. По този начин трябва да се създадат условия за недискриминация спрямо различните доставчици на наземно обслужване и ползвателите на летището. Премахнато е изискването в конкурса за достъп до пазара да участват дружества, които вече притежават лиценз за извършването на съответната дейност. По силата на разпоредбите на Директивата се предвижда свободно да се извършва наземно самообслужване на летищата с годишен оборот под 2 млн. пътници или с годишен товарооборот под 50 хил. т, като превозвачите не трябва да се по-малко от двама ползватели на летището, при условие че те са избрани въз основа на адекватни, обективни, прозрачни и недискриминационни критерии. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” може да определи броя на доставчиците на наземно обслужване на всички летища с обеми, по-големи от горепосочените само в случаите посочени в законопроекта като е предвидена изрична възможност за обжалване на актовете за налагане на ограничения. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, коректно въвежда изискванията на Директива

В допълнение, въпреки че със законопроекта се въвеждат основните изисквания на директивата, с оглед на по-точното й транспониране, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове обръща внимание при разглеждане на законопроекта от водещата комисия между първо и второ четене да бъде разгледан по-детайлно текстът на директивата. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно с 15 гласа „за” Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 02-01-16, внесен от Министерския съвет на 11 март 2011 г.”

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Целите на законопроекта са свързани с необходимостта от постигане по-пълно съответствие на националното законодателство в правото на Европейския съюз в областта на предоставянето на услуги по наземно обслужване на летищата в Общността. Програмата на правителството за европейското развитие на България предвижда като мярка стимулиране на конкуренцията между летищата, летищните превозвачи и операторите на наземно обслужване. Изпълнението на тази мярка е още една причина, поради която се предлага настоящата промяна и облекчаване на режимите, улесняване на достъпа до пазара и по този начин стимулиране на лоялната конкуренция между операторите по наземно обслужване. Изискванията на правото на Европейския съюз в тази област са уредени с Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъпа до пазара на наземни услуги в летищата на Общността. Директивата е въведена от българското законодателство чрез съответните текстове в Закона за гражданското въздухоплаване и Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване, и за достъпа до пазара по наземно обслужване на летищата. Съгласно чл. 14, § 1 от Директивата държавите членки могат да обусловят дейността на доставчик на наземно обслужване или самообслужващ се, използващ летището от получаването на одобрение от публичен орган, независим от управляващата летищата организация. Критериите за такова одобрение следва да са свързани с добрата финансова ситуация и с достатъчното покритие на застраховката, със сигурността и безопасността на инсталациите на въздухоплавателните средства, на оборудването и лицата, както и със защитата на околната среда и със съобразяването със съответното социално законодателство. Друга част от измененията са продиктувани от необходимостта да се прецизират текстовете, свързани с извършването на услугата „Самообслужване”, в случаите когато въздушен превозвач сам извършва дейностите по наземно обслужване на летище. Текстовете в действащия закон се нуждаят от прецизиране с цел постигане на съответствия с разпоредбите на директивата. С проекта се предлага и прецизиране на текстовете на закона за постигане на по-пълно съответствие с изискванията на директивата за разделяне на сметките при извършване на дейността по наземно обслужване. Съгласно директивата, когато управляващата летището организация, ползвателят на летището или доставчикът на наземното обслужване предоставят наземно обслужване, те следва строго да отделят сметките за техните дейности по наземно обслужване от сметките за другите дейности в съответствие с актуалната търговска практика. Благодаря ви.

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 102 01-15, внесен от Министерския съвет на 14 март 2011 г. С този законопроект се предлага да се включат три нови спортни обекта в списъка на спортните обекти и съоръжения с национално значение, което се налага с оглед необходимостта от трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, ученическия и студентския спорт, спорта за високи постижения и спорта за всички. С промяната на статута на обекти „с национално значение” ще се гарантира запазване на тяхната цялост, възможността за ползването им по различни видове спорт и за практикуване на спорт от граждани в свободното им време. По време на обсъждането в комисията бе посочено като забележка, че не са предоставени данни по чл. 98 от Правилника за приложение на Закона за физическото възпитание и спорта за тези обекти, от които да се добие ясна представа за тях от членовете на комисията. От страна на вносителите заявиха готовност да предоставят необходимата информация. След проведеното гласуване с резултати „за” – 14 гласа, без „против” и 1 – „въздържал се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Проект на Закона за физическото възпитание и спорта № 102-01-15, внесен от Министерския съвет на 14 март 2011 г.” господин Димов. Първо, давам възможност на вносителя да представи законопроекта. Господин министър, желаете ли да представите законопроекта?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

една много по-добра изява на България пред международните федерации и пред международния спорт, защото със своите социални, интегративни, икономически и най-вече здравни функции допринасят за развитието на всички видове спорт. С това, че те стават национални обекти, можем да увеличим престижа, да създадем по-добри условия и да можем да провеждаме състезания от от по-висок ранг като европейски купи, световни купи, европейски първенства, както и световни първенства в някои от тях. Насочвам Насочвам вниманието ви да гласувате положително, тъй като това наистина ще допринесе за развитието на всички тези спортни обекти, да достигнем европейските стандарти. Благодаря. След представянето на законопроекта от господин министъра, откривам дебата, колеги. Имате думата за изказвания. Заповядайте. Уважаеми господин председател, господин министър, уважаеми колеги! Съжалявам, че сме в такъв камерен състав точно по такъв законопроект, защото мотивите, които изложи министърът, са една основна част, но има още един аспект в това предложение всички спортни обекти, които придобиват статута на бази с национално значение, са още една преграда за хора, които искат тези обекти или тези терени да преминат не само в друга собственост, а да се промени тяхното предназначение. Затова съжалявам, че колегите отляво са наистина в такъв малък състав,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

ч.: - министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Борислав Стоянов; - министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на три питания от народните представители Емилия Масларова, Георги Пирински и Меглена Плугчиева; министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на два въпроса от народните представители Даниела Петрова, Доброслав Димитров и Моника Панайотова; - министърът на правосъдието Маргарита Попова ще отговори на въпрос от народния представител Камен Петков; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; - министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на три въпроса от народните представители Георги Божинов и Асен Гагаузов, и Георги Божинов; - министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на три въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, Митхат Метин и Пенко Пенко Атанасов, и на три питания от народните представители: Калина Крумова – две питания, и Кирчо Димитров; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения Александър Цветков ще отговори на два въпроса от народните представители Мая Манолова, Ваньо Шарков и Иван Иванов; Иванов; - министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на пет въпроса от народните представители Георги Пирински, Любомир Владимиров и Димитър Карбов; Петър Димитров и Корнелия Нинова; Петър Димитров и Георги Божинов, и Павел Шопов и на питане от народните представители Павел Шопов, Венцислав Лаков и Любомир Владимиров. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министър-председателят на Република България Бойко Борисов на питане от народните представители Сергей Станишев и Драгомир Стойнев; - министърът на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народните представители Мая Манолова и Валентина Богданова; Валентина Богданова; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Ангел Найденов; - министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народния представител Цветан Цветан Сичанов; - министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос с писмен отговор от народния представител Тунчер Кърджалиев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков. Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Колеги, както повелява нашият правилник, обявявам, че следващото заседание ще се състои утре – 8 април 2011 г., петък, от 9,00 ч. по дневния ред, който сме приели. Закривам заседанието.